Vladimir (HDZ)** Idemo na još jednu točku večeras apsolvirati. Nastojmo je apsolvirati do pola sedam. prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 338 Predlagatelj je Vlada, hitni je postupak. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Dakle, pred vama je na stolu Prijedlog zakona o potrošačkom kreditiranju. Nekoliko riječi o njemu. Prije svega dakle predmet uređivanja Prijedloga zakona o potrošačkom kreditiranju jesu ugovori o kreditu uključujući i zajmove i ostale slične poslove koji se sklapaju sa potrošačima, nužni opseg informacije i prava ugovora o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača. Ovim zakonom se predlaže primjena na ugovore o kreditu koji obuhvaćaju ukupan iznos kredita od 1500 kuna do milijun kuna. U prijedlogu zakona detaljno se navode sve potrebne informacije vezane uz ugovor o kreditu koje se potrošaču moraju pružiti prije sklapanja ugovora o kreditu, a sve kako bi se potrošaču omogućila lakša upotreba različitih kredita. Također, detaljno se navodi što mora sadržavati ugovor o kreditu. Uređena je i obveza vjerovnika na procjenu kreditne sposobnosti potrošača u slučaju prekograničnog kreditiranja predlaže se da vjerovnici iz država članica europske unije mogu koristiti podatke iz kreditnih registara za procjenu kreditne sposobnosti potrošača. Prijedlogom zakona potrošaču je dana mogućnost da u roku od 14 dana odustane od ugovora o kreditu bez navođenja razloga. U slučaju odustanka potrošač je dužan vjerovniku platiti glavnicu i kamatu na glavnicu od dana povlačenja novca na osnovi ugovora o kreditu do datuma otplate glavnice bez odgode i ne kasnije od 30 dana od dana kada je vjerovnika obavijestio o odustanku. U slučaju prijevremene otplate kredita vjerovnik ima pravo na naknadu koja ne smije premašiti 1% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje ako je razdoblje između dane prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godinu dana, odnosno 0,5% iznosa kredita ako je razdoblje kraće od godine dana. Zakonom se također reguliraju kreditni posrednici. Oni su definirani kao fizičke i pravne osobe koje u okviru svoje trgovine, posla ili profesije uz naknadu nude kreditne ugovore potrošačima, pomažu potrošačima u poduzimanju pripremnih radova u pogledu kreditnih ugovora ili sklapaju kreditne ugovore s potrošačima u ime vjerovnika. Vjerovnik i kreditni posrednik dužni su dobiti odobrenje za pružanje svojih usluga, a odobrenje izdaje Ministarstvo financija. Odobrenje ne trebaju kreditne institucije, kreditne unije, HBOR kao i vjerovnici koji isključivo kreditiraju svoje zaposlene. Ovim prijedlogom zakona određeno je da se i efektivna kamatna stopa (EKS) izračunava u skladu sa metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS. Nadzor nad provođenjem obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a nad kreditnim institucijama i kreditnim unijama kako je i ovaj cijenjeni Dom donio Hrvatska narodna banka. Predviđeno stupanje na snagu prijedloga zakona je 1. siječanj 2010. dok su vjerovnici, odnosno kreditni posrednici dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog zakona do 1. siječnja 2011. Hvala lijepo. **Šeks, Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje Zakona o potrošačkom kreditiranju. Naime, predlaganjem donošenja ovog zakona nastoji se zakonski regulirati na jednom mjestu, jednim zakonskim aktom područje potrošačkog kreditiranja ali istovremeno uskladiti sa Direktivom 2008/48 Naime, do sada je ovo područje bilo uređeno člancima 71 do 86 Zakona o zaštiti potrošača što se pokazalo nedostatnim i nedovoljno obrađeno. S druge strane, u zadnje vrijeme znatno su se proširile vrste i oblici kredita koji se nude potrošačima i kojima se oni koriste kao i novi kreditni instrumenti, a njihova se uporaba i dalje nastavlja razvijati. Upravo zato je bilo i potrebno donijeti zakon koji detaljnije uređuje ovaj segment potrošačkih kredita. Prijedlogom zakona, dakle uređuju se ugovori o potrošačkom kreditu, informacije i prava ugovora o kreditu, pristup bazi podataka, nadzor i zaštita prava potrošača, a u kojima kao korisnik kredita nastupa potrošač koji uzima kredit pod uvjetima i u svrhu koju određuje ovaj zakon. Iz ovakve definicije vidljivo je da je u zakonu naglasak na pravilnom i pravovremenom informiranju potrošača te na pravima i zaštiti prava potrošača kao korisnika potrošačkih kredita. Detaljnije se propisuju važne informacije, dakle moraju biti iste informacije za istu vrstu kredita. Te informacije dakle moraju biti iste u svim bankama radi usporedivosti troškova, odnosno visine vraćanja kredita. smatramo lakše odluke korisnika kredita o uzimanju tog kredita kod pojedinog vjerovnika. Ono što smatramo da je također važno je što se zakonom dakle potrošač ima mogućnost u roku od 14 dana odustati od ugovora o kreditu bez navođenja razloga. Dužan je o tome obavijestiti vjerovnika i platiti vjerovniku glavnicu i kamatu na glavnicu od dana povlačenja novca. Zakonom su propisani i uvjeti, radnje i rokovi pod kojima se to može pravo koristiti. Ono što također smatramo da je jako dobro, a to je riješeno da potrošač ima pravo na podmirenje svojih obveza prije datuma određenog ugovorom o kreditu. To je bilo i do sad, ali sada je to puno povoljnije za potrošača odnosno korisnika kredita. U slučaju ranije otplate, djelomice ili u cijelosti vjerovnik ima pravo na kompenzaciju, odnosno naknadu troškova izravno povezanih s ranijom otplatom uzimajući u obzir i bilo kakve uštede od strane vjerovnika. Izračun kompenzacije koja se treba platiti vjerovniku mora biti transparentna mora biti transparentna i razumljiva potrošačima već prije sklapanja ugovora, a u svakom slučaju tijekom stupanja na snagu ugovora. Povrh toga metoda izračuna treba biti jednostavna kako bi je potrošači mogli primijeniti, a treba olakšati i kontrolu kompenzacije od strane nadzornih tijela. Propisani iznos naknade ne može premašiti 1% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje ako je rok dospijeća ugovora duže od godinu dana, a ako je kraće od godinu dana onda ta naknada ne može premašiti 0,5% iznosa kredita. Također, zakonom je propisano da vjerovnik može tražiti kompenzaciju za raniju otplatu samo pod uvjetom da iznos tijekom 12 mjesečnog razdoblja premašuje prag od 75000 kuna. Kreditni posrednici kojih ima na ovom tržištu stavljeni su pod nadzor, propisane su obveze dakle kreditnih posrednika prema potrošačima i vjerovnicima. Također moraju imati, što je važno, odobrenje koje daje Ministarstvo financija na rok od 3 godine. Smatramo također da sankcije predviđene ovim zakonom, da će osigurati poštivanje svih obveza, kažnjavanje nedopuštenog ponašanja, posebno tzv. sivih kredita i sivih vjerovnika. I na kraju, evo na osnov svega iznesenog, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će donošenje ovog Zakona o potrošačkom kreditu. Smatramo i vjerujemo da će i ostali klubovi podržati donošenje ovog zakona jer se svi ovdje u Saboru zalažemo da korisnike kredita, odnosno potrošače moramo zaštiti, a upravo ovaj Zakon o potrošačkom kreditiranju to i čini. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolege iz ministarstva. Kolegice i kolege zastupnici SDP-a, Klub zastupnika SDP-a će podržati

tržište u ovom dijelu i u ovom sektoru razvija i da je tu sad čitav niz i usluga i kreditiranja i da ja jednostavno moram imati jasnu regulativu koja ograničava raznorazne stvari i zaštićuje na neki način potrošače, odnosno hrvatske građane. Ono što smatramo da je bitno reći, bitno naglasiti, podržavamo znači da konačno jednom za svagda nestanu sa stanica autobusnih, tramvajskih oni sitni papirići gdje se nude brzi krediti. Na kraju krajeva građani obično plate puno skuplje. Nerijetko dođu i u situaciju da ih se i lihvari da moraju vraćati puno više nego što bi to trebalo biti dozvoljeno. Jednostavno država nije imala kontrolu na toj cijeloj priči. S druge strane, podržavamo i namjeru predlagača da građanin u određenom vremenu ima prostora da pogleda i razmisli oko uvjeta koji su definirani prilikom kreditiranja jer vrlo često se dešava da u šumi tih papira i sitnih nekada slova se nađu neki dijelovi koji potrošačima nisu prihvatljivi i ovaj zakonski rok od 14 dana je sasvim razumljiv i prihvatljiv da se u tom roku potrošač može predomisliti i vratiti određeni kredit ili uslugu za koju je kreditiranje bilo predviđeno. Što se tiče naknada, moram ovdje reći da apsolutno smo za to da se naknade koje se nekada prilikom kreditiranja ne uzimaju sa dovoljno pažnje i misli se da to nije veliki trošak koji se dešava na tržištima kapitala. Svi smo mi uzimali neke kredite i znamo koliko je prilikom odobravanja, a nekada i sada ovaj zakon definira prilikom otplate koliko su te naknade visoke i kada gledamo izvještaj HNB-a vidimo da su značajni prihodi od naknada i određenih provizija u prihodima koje ostvaruju oni koji takve kredite daju. Radi se o milijardama kuna godišnje. Otprilike prošle godine samo prihodi od naknada su bili otprilike do 3 milijarde kuna. Naknada i provizija koje su imale banke na ostvarene kredite. To su veliki iznosi i dosta često su te naknade bile i preko 1%, kao što je ovaj zakon definirao, a mi smatramo u SDP-u da bi trebalo još staviti i manju stopu, odnosno da, ne vidim razloga zbog čega bi stvarali razliku između godinu dana i preko godinu dana. Smatramo da bi takva stopa trebala biti najviše 0,5% iznosa ostatka kredita. Znači ne 1, nego 0,5% ostatka kredita i da se na taj način neki napravi povoljnijom otplatom ukoliko netko želi odmah otplatiti ukoliko netko želi odmah otplatiti kredit. S druge strane, svakako podržavamo i stavak 4. članka 16. koji govori da se naknada, znači ta naknada ne plaća u slučaju ako je kredit otplaćen u razdoblju tijekom kojega nije određena fiksna. Znači ako je fiksna onda se ne plaća naknada. Ako je fiksna kamatna stopa, ubiti znači ukoliko nije fiksna kamatna stopa onda se obavezno plaća i to smatramo da će možda ići u smjeru popularizacije kredita sa fiksnim kamatnim stopama kojih je danas nažalost u Hrvatskoj otprilike samo 13% od svih kredita, dok su druge zemlje, primjerice Njemačka, Austrija, Francuska čak 94%. Znači idemo u smjeru da se i na neki način hrvatskim građanima osiguraju uvjeti i banke stimuliraju da se više ide prema fiksnim kamatnim stopama. Radi se o tome da vrlo vjerojatno i u Francuskoj i u Njemačkoj i u Austriji nisu samo građani ti zaslužni koji su uzimali kredit da je takva količina fiksnih kamatnih stopa, nego i država razno-raznim intervencijama pokušava stimulirati da bude potrošač, odnosno korisnik kredita odnosno da se stimuliraju da kamatne stope budu fiksne, da potrošač zna točno koliko će otplaćivati, kolike će mu biti rate tijekom cijelog vremena otplate kredita. Na kraju moramo reći da nismo naravno sretni kada vidimo situaciju koja se dešava prilikom uzimanja kredita, odnosno na tržištu što se tiče kamatnih stopa. Svakim danom su one sve više i više, hrvatski građani iz dijela svojih plaća na uštrb svog standarda plaćaju veće kamate, veće rate kredita. Radi se tu naravno o svim tipovima kredita. Najviše kamate su naravno one na prekoračeni minus i u ovoj godini koja je recesijska i teška za hrvatske građane, mislim da treba napraviti dodatni napor pa ju u razgovoru sa hrvatskim bankama kako bi hrvatski građani bili što zaštićeniji i kako bi što manje od svoga standarda platili povećanje tih kamatnih stopa. Ono što moramo reći ne prihvaćamo niti najave i poruke iz udruženja bankarskih kako su profiti ove godine isti ili neznatno veći nego oni koji su bili proteklih godina. Smatramo da to nije primjerno situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi i smatramo da bi na neki način i bankarski sektor trebao uvidjeti problem ove krizne recesijske godine i odreći se dijela profita kako bi hrvatski građani što što kvalitetnije i što bolje prebrodili ovu recesijsku godinu. Naravno apelima je to vrlo teško postići i smatramo da nekada i zakonskim rješenjima se može

Nadzor nad provođenjem obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a

Hvala